Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora in prehajamo na glasovanje Državnega zbora o predlogih odločitev. Glasovali bomo po naslednjem vrstnem redu: 5., 7., 9. in 14. točka dnevnega reda. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo sprekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah v okviru skrajšanega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 7. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti v okviru rednega postopka. Odločamo o vloženem amandmaju. Odločanje bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 19. aprila. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin Levica, Svoboda in SD k 8.a členu. Glasujemo.

Končali smo z glasovanjem o amandmaju in prehajamo na odločanje o predlogu zakona v celoti. Vlada oziroma Zakonodajno-pravna služba me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi oziroma tretji obravnavi, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 9. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

Navzočih je 67 poslank in poslancev, 58 jih je glasovalo za, proti pa nihče. (Za je glasovalo 58.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel, zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za gospodarstvo kot matičnemu delovnemu telesu. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemos prekinjeno 14. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga odloka o spremembah Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah Državnega zbora. Ker k dopolnjenemu predlogu odloka amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu odloka. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, ki je bil sprejet na matičnem delovnem telesu, predlog odloka neusklajen. Glasujemo.